Колеги, първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на госпожа Кристина Сидорова. Гласували

предложението на народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов, което Комисията не подкрепя.

въздържали се 53. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Красимир Богданов и Юлиан Ангелов, неподкепено от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Янкова. Гласували

Благодаря.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което направихме с колежката ми Дора Янкова по чл. 51 от Проектобюджета, е в посока на увеличаване възнагражденията на работещите, делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“. Става въпрос за следните дейности: дейност „детски ясли“, дейност „детски кухни“, „детски градини с яслени групи“ и работещите в здравните кабинети към училища и детски градини.

Проблемите в този сектор за общинското здравеопазване и общинските ясли са много, те касаят и нормативната уредба.

едно медицинско лице трябва да отговаря между 8 и 16 деца, а заради това да има по-голям приход във всяка една ясла, децата някой път надвишават и 20. Това изключително много претоварва работата на служителите в яслите. Те с ниските си възнаграждения са изключително демотивирани. Ще дам един много сериозен аргумент. Работещите в ясли с до 10 години трудов стаж са 5%, от 11 до 25 години трудов стаж са 18%

което сами можем да си дадем сметка, че в скоро време системата с отглеждането, възпитанието и грижата за най-малките деца след 1-годишна възраст може да си взриви и сериозно да се пропука. А тя е основата на това как се формират, как се грижим за следващите поколения, каква е превенцията, отношението и възпитанието към тях. Същото важи и за нормативната база, която урежда бройката на деца, за които трябва да отговаря едно медицинско лице. В градините тази бройка е 60 деца, за училищата – 800 деца на една медицинска сестра, пак повтарям. Тази Наредба № 3 е от месец април 2000 г. Всички можем да си дадем ясна сметка, че за тези близо 20 години, толкова много се е променило демографското съотношение, вътрешната миграция, миграцията към чужбина – на български граждани и техните деца, че изключителни дисбаланси. Има места, сезирайки ни професионалните синдикати, когато проведохме среща с тях, казаха, че има случаи и в по-голяма част от тях една медицинска сестра отговаря за повече от едно учебно заведение. Има градове, в които една медицинска сестра, за да догони норматива от 800 деца, отговаря за пет училища. Нали си представяте как медицинска сестра в предпенсионна възраст обикаля като линейка между пет училища? Тук става въпрос за грижата, за отношението, за здравето и регулиране и следене на здравния статус на българските ученици и деца. С колежката ми предложихме тези 30 милиона,

както позитиви може да даде, ако е обезпечен финансово, и толкова негативи може да създаде, ако се взриви тази система. Бих искал да Ви призова да помислим сериозно по този въпрос. Още един аргумент ще Ви дам, понеже също е нормативно – за работното облекло. Не е уреден, както трябва…

35, въздържали се 77. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Янкова и Стефан Бурджев. Гласували

Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 51, подкрепен от Комисията. Гласували

до 97 включително са по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 65 до 97 включително. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58: „Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 350 млн. лв.“

Доклада на Комисията. Гласували 191 народни представители: за 159, против 21, въздържали се 11. Предложението е прието. Господин Марешки, заповядайте за декларация от името на група.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! През последните дни станахме свидетели на много ниски политически страсти и затова мисля, че това ми дава достатъчно повод да Ви запозная какво са казали някои поети, съответно, какво мисля и аз по тази тема на финала. „– Кой си ти? – попита Дяволът... – Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя. О, колко е грозна земята и колко са нещастни хората! Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати юмруци. Той стоеше пред стълбата висока стълба от бял мрамор с розови жилки. Погледът му бе стрелнат в далечината, дето като мътни вълни на придошла река шумяха сивите тълпи на мизерията. Те се вълнуваха, кипваха мигом, вдигаха гора от сухи черни ръце, гръм от негодувание и яростни викове разлюляваха въздуха и ехото замираше бавно, тържествено като далечни топовни гърмежи. Тълпите растяха, идеха в облаци жълт прах, отделни силуети все по-ясно и по-ясно се изрязваха на общия сив фон. Идеше някакъв старец, приведен ниско доземи, сякаш търсеше изгубената си младост. За дрипавата му дреха се държеше босоного момиченце и гледаше високата стълба с кротки, сини като метличина очи. Гледаше и се усмихваше. А след тях идеха все одрипели, сиви, сухи фигури и в хор пееха протегната, погребална песен. Някой остро свиреше с уста, друг, пъхнал ръце в джобовете, се смееше високо, дрезгаво, а в очите му гореше безумие. – Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци ми са братя. О, колко грозна е земята и колко са нещастни хората! О, вие там горе, вие... Това говореше млад момък, с изправено чело и стиснати в закана юмруци. – Вие мразите ония горе? – попита Дяволът и лукаво се приведе към момъка. О, аз ще отмъстя на тия принцове и князе. Жестоко ще им отмъстя зарад братята ми, зарад моите братя, които имат лица, жълти като пясък, които стенат по-зловещо от декемврийските виелици! Виж голите им кървави меса, чуй стоновете им! Аз ще отмъстя за тях! Пусни ме! Дяволът се усмихна: – Аз съм страж на ония горе и без подкуп няма да ги предам. Аз нямам злато, аз нямам нищо с което да те подкупя... Аз съм беден, дрипав юноша... Но аз съм готов да сложа главата си. Дяволът пак се усмихна: – О, не, аз не искам толкоз много! Дай ми ти само слуха си! Слуха си? С удоволствие... Нека никога нищо не чуя, нека... – Ти пак ще чуваш! – успокои го Дяволът и му стори път. – Мини! Момъкът се затече, наведнъж прекрачи три стъпала, но косматата ръка на Дявола го дръпна: Стига! Спри да чуеш как стенат там доле твоите братя! Момъкът спря и се вслуша: – Странно, защо те започнаха изведнъж да пеят весело и тъй безгрижно да се смеят?... – И той пак се затече. Дяволът пак го спря: – За да минеш още три стъпала, аз искам очите ти! Момъкът отчаяно махна ръка. – Но тогава аз няма да мога да виждам нито своите братя, нито тия, на които отивам да отмъстя! Дяволът: – Ти пак ще виждаш... Аз ще ти дам други, много по-хубави очи! Момъкът мина още три стъпала и се вгледа надоле. Дяволът му напомни: – Виж голите им кървави меса. – Боже мой! Та това е тъй странно; кога успяха да се облекат толкоз хубаво! А вместо кървави рани те са обкичени с чудно алени рози! През всеки три стъпала Дяволът взимаше своя малък откуп. Но момъкът вървеше, той даваше с готовност всичко, стига да стигне там и да отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едно стъпало, само още едно стъпало, и той ще бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си! – Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци... – Млади момко, едно стъпало още! Само още едно стъпало, и ти ще отмъстиш. Но аз винаги за това стъпало вземам двоен откуп: дай ми сърцето и паметта си. Момъкът махна ръка: – Сърцето ли? Не! Това е много жестоко! Дяволът се засмя гърлесто, авторитетно: – Аз не съм толкова жесток. Аз ще ти дам в замяна златно сърце и нова памет! Ако не приемеш, ти никога няма да минеш туй стъпало, никога няма да отмъстиш за братята си – тия, които имат лица като пясък и стенат по-зловещо от декемврийските виелици. Юношата погледна зелените иронични очи на Дявола: – Но аз ще бъда най-нещастният. Ти ми взимаш всичко човешко. – Напротив най-щастливият!... Но? Съгласен ли си: само сърцето и паметта си. Момъкът се замисли, черна сянка легна на лицето му, по сбръчканото чело се отрониха мътни капки пот. Той гневно сви юмруци и процеди през зъби: Да бъде! Вземи ги. И като лятна буря, гневен и сърдит, разветрил черни коси, той мина последното стъпало. Той беше вече най-горе. Изведнъж в лицето му грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юмруците му се отпуснаха. Той погледна пируващите князе, погледна долу, гдето ревеше и проклинаше сивата дрипава тълпа. Погледна, но нито един мускул не трепна по лицето му; то бе светло, весело, доволно. Той виждаше долу празнично облечени тълпи, стоновете бяха вече химни. Кой си ти? – дрезгаво и лукаво го попита Дяволът. Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя. О, колко красива е земята и колко нещастни са хората.“ Това, уважаеми колеги, е последната творба на Христо Смирненски, в която поетът олицетворява политическите ренегати, вдигнали се от социалните низини и станали принцове. Какво казва днешният поет, който има доблестта и смелостта с името си да излезе и да напише следното вчера или ония ден, а именно Николай Милчев – учител, писател, превеждан на няколко езика: „Стълбата“ на Смирненски побърква хора като Валери Симеонов“. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Фактът, че една година, след като беше отвят от сълзи, гняв, мъка, освирквания, Валери Симеонов отново е началник и родината ни е зле, много зле. Това е тежък знак, че общественото мнение в България е само парцал, с който властниците си избърсват обувките, преди да влязат в мерцедесите и джиповете Фактът, че човекът, произнесъл думите „кресливи майки на уж болни деца“, ще се кипри на най високия подиум на Народното събрание е диагноза – диагноза за дълбока политическа амнезия и цинизъм. Никакви оправдания за правила, за норми и коалиционни споразумения не оправдават абсурда да гледаме как тази фигура ръководи най-високия орган на държавата. Забелязали ли сте как той винаги е забързан, как стъпва отривисто и отсечено, как поздравява в движение?! Това е така, защото той е много зает. Задъхва се, идва от една работа и лети, за да свърши друга. А Вие?! Вие само седите и гледате, Вие гледате, а той работи и заради Вас картинки и пози. За мен наистина е необяснимо как след случилото се Валери Симеонов се стреми отново към това. Неразбираем е този маниакален инат да си в челото на държавата, след като си се изплюл в лицето на нейното страдание. Има само едно обяснение – властта побърква хората, които не са готови да гледат на нея като на дълг, а гледат на нея като на стълба. „Стълбата“ на Смирненски побърква хора като Валери Симеонов, а сега му е паднала тази стълба нагоре и той няма да я остави. Прибавете към това инат, комплекси и деформирано честолюбие и ще се доближите към същността на тази фигура. Случаят на Валери Симеонов е страшен с това, че се превръща в модел, в практика, а ние гледаме и мигаме. Няма да се примиря и с това, че усещам как на Валери Симеонов този път ще му се размине, как енергията за чест, достойнство и справедливост в обществото изчезва и снегът бавно я засипва. Така е! Снегът засипва всичко и става бяло и хубаво, и майките, с техните черни дрехи, са като тъжни многоточия“. Това не го казва Веселин Марешки, а това го казва съвременникът ни – поетът Николай Мирчев. Ако трябва, да добавя от себе си: вярно е, че избирането на колегата за заместник-председател на парламента е законосъобразно, но богоугодно ли е? Пред Бог как изглеждаме? Пред морала? Морално ли е това? Народът го е казал – отново не е Веселин Марешки и никой от ВОЛЯ: „Казана дума, хвърлен камък.“ Изречението „кресливи майки на уж болни деца“ няма как да бъде забравено. Грозното някак си за пред хората извинение, така под сурдинка, и показното, арогантно, цинично възкресяване отново – буквално година, точно на датата, на която е бил свален, на по-висок пост от вицепремиер към заместник-председател на парламента – това е поругаване на

Ние го призоваваме: малко смирение и да даде крачка назад, да излезе наистина с ръка на сърцето, да се извини на хората, да седне на мястото си, да

Лично обяснение на господин Упреци и опит за морализаторстване от хора с обвинения за хулиганство, за рекет, за укриване на ДДС и за данъчни измами не могат да бъдат друго освен комплимент. И ще завърша с една мъдрост на един близък до нас народ: „Господ е дал устата на глупака, за да яде, а не да приказва.“

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кръстина Таскова и група: „В чл. 62 се правят следните изменения: 1. Алинея 2, 3 и 5 се отменят; 2. Алинея 4 се изменя по следния начин: „(4) Размерът на месечните помощи за

лв.; 4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група: „В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 10: „(10) Размерът на еднократната помощ при раждане на живородено второ и/или трето дете по чл. 6, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г.

лв.; 4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв. (5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4. ал. 4. (6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1. (7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв. лв. (8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 150 лв. (9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:

до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв. (11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1. т. 1. (12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв. лв. (13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 1200 лв. за всяко дете. (14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва: 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.; 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.; 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. лв. (16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва: 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.; 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.; 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. лв. (17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 115 лв.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В чл. 62 от Закона за държавния бюджет на Република България се уреждат условията и размерите на семейните помощи за деца. Вземам думата, за да мотивирам нашите предложения, но преди да го направя, искам да Ви обърна внимание, че достъпът до тези помощи е затруднен, тъй като условията за получаването им – подоходният критерий, възпрепятства по-голямата част от българите да могат да вземат тези семейни помощи за деца. Виждам, че сте направили някакъв опит да ги вдигнете в последствие, защото отначало беше предвидено замразяване на подоходния критерий. Вдигнали сте подоходния

при получаване на помощи от българските деца. Особено дразнещи са помощите за децата, които получават „детските“, както им казват хората, защото българите смятат, въпреки че това са помощи, които законите на логиката, и по социалните логики трябва да имат някакъв подоходен критерий, но българите смятат, че всички деца трябва да получават такива детски. Всички знаете това прекрасно. Освен това размерите им също са замразени на миналогодишните неадекватно ниски нива, въпреки, пак казвам: инфлацията и ръста на минималните и на средните доходи. Искам да мотивирам нашите предложения. В нашия алтернативен бюджет и в нашето предложение, което преди малко представиха в Доклада на Комисията по бюджет и финанси, се предвижда да се предоставя еднократна помощ в размер на 6500 лв. – десет минимални работни заплати за всяко второ и трето дете на осигурени минимум 24 месеца назад родители. Първо, обяснявам 6500 са десет минимални работни заплати, защото предвиждаме в нашия алтернативен бюджет минималната работна заплата да бъде 650 лв. Второ, искам да подчертая, че това са средства и пари, които ще се изплащат и се предоставят само на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. Сумата, която е необходима, съвсем не е голяма – 60 млн. лв. Предвижда се и увеличаване на еднократната помощ за майките студентки от 2880 лв., колкото е в момента, на 6500

критерии за отпускане на помощи за майките студентки, за да се сведат до минимум злоупотребите и можем да си позволим да увеличим тази сума, за да има някакъв реален стимул за тези млади хора да раждат деца. Мотиви за предложението има много. Сред тях, на първо място, са: сериозните размери на бедността, социалното изключване в страната ни, сериозното социално разслоение и гигантските неравенства; хората в България, които получават доходи под необходимите за нормален живот, достигнаха 71%;

от разходите са за храна, отопление, осветление, транспорт, от което следва, че всяко ново увеличение поставя пред сериозно изпитание значителна част от българските домакинства, независимо, разбира се, че има някакъв ръст на минималните доходи и на средните доходи за страната. По данни на Евростат България еднолично оглавява негативната класация за най високи неравенства в Европейския съюз, измерени чрез коефициента на Джини и тази негативна тенденция се задълбочава. Другият ни мотив е демографската катастрофа. Населението на България се топи и застарява. С всяка изминала година броят на живо родените деца трайно намалява и това изисква спешни, засилени и конкретни мерки за стимулиране на отговорното родителство. В заключение ще кажа, че очаквам подкрепа от всички парламентарни групи. С интерес ще следя гласуването, въпреки че не виждам Георги Марков, защото той няколко пъти промотира подобна мярка за подпомагане на семейства на новородени деца, прилагана в Унгария, на която всички ръкопляскаме, когато става въпрос за решаване на демографските проблеми и която според него дава резултати в битката с демографската катастрофа. С интерес ще следя и другите парламентарни групи, защото… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кръстина Таскова,

предложението на народния представител Кръстина Таскова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

„В чл. 64 думите „1 лв.“ се заменят с „8 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Демокрацията не е даденост. Борбата за нейното съхраняване и развитие се води ежедневно. Историята е пълна с примери за саможертва и кървави битки в името на демокрацията, но е пълна и с примери как демократични системи се трансформират стъпка по стъпка в тоталитарни режими. Признаците винаги са едни и същи – концентрация на власт в една личност или малък доверен кръг, ограничаване на свободата на медиите, притискане и разправа с опозицията. Ще дам един краен пример, с който искам да онагледя проблема, без да правя аналогии – подчертавам. Един от големите въпроси, на които цяло едно поколение след краха на хитлерова Германия не можеше да отговори, е: как допуснахме това? Не обвинявам, само още веднъж подчертавам, че демокрацията, европейските стандарти в политиката не са даденост и трябва да се отстояват всеки ден. Това е дълг на всеки, който нарича себе си „демократ“. Днес обезсилването на тези принципи се случва пред очите ни – бавно, неусетно, но и все още обратимо. Първо, медиите една по една се поставят под контрола на олигархията които не могат да бъдат овладяни, се притискат или биват ликвидирани. Зад цветната фасада на медийния плурализъм вече е скрита една сивочерна картина, която ни праща в дъното на класациите по свобода на медиите. Второ, през лятото, непосредствено преди предстоящите тогава местни избори, беше извършен двоен удар – единият, пряко срещу опозицията, вторият, срещу устоите на държавата като цяло. От една страна, опозицията беше лишена без предупреждение от финансов ресурс, което драстично ограничи възможностите ѝ. Както казват експертите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа: всъщност беше застрашен политическият плурализъм в България. И второ, от друга страна, се откри възможността чрез неограничените дарения от юридически лица напълно законно големият бизнес да нахлуе в политиката, да бъде завършено овладяването на страната от олигархията срещу интересите на народа. И двете стъпки са в ярко противоречие с всички препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, Венецианската комисия, изобщо със здравия смисъл. Поискахме в тази връзка становище от специализираната институция, която се занимава с наблюдение на избори, и препоръките ѝ са еднозначни: промените, направени през юли, да бъдат изцяло отменени. Тези промени бяха извършени и въпреки публично изразеното съмнение от министър-председателя, въпреки ясното осъзнаване за негативните последици от това решение. Днес имаме шанса да ревизираме тази грешка преди тя да е довела до необратими последици. Погледнете на този проблем като държавници, като хора, които не се интересуват само от краткосрочното натриване на носа на опозицията и на малките партии, не само от възможността да си отмъстят – нека така да го кажем – срещу един безкомпромисен лидер на опозицията. Не забравяйте, че един ден, рано или късно и Вие ще се окажете в малцинство, и Вие ще се окажете в опозиция. Нека спрем тази безперспективна игра и очертаем границите, които няма да бъдат пресичани, колкото и силен да е натискът на популистите. Искам да Ви припомня, че точно БСП, която постави фундамента на възраждащата се българска демокрация преди 30 години, създаде всички условия на тогавашната опозиция да се изгради и да функционира нормално, защото така беше редно, така беше правилно, така се създаваше демокрацията в България. През юли тази година Вие ни върнахте в ноември 1989 г. Помислете още веднъж онзи ход от лятото не Ви донесе популярност, не Ви донесе нови привърженици. Показахте силата си. Сега е време да покажете разума си. Убеден съм, че това ще бъде оценено от нацията. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Цонев, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, да припомня заради късата и удобна политическа памет на някои партии и отделни народни представители: финансирането на политическите партии се случи преди много години с активното участие на „Движението за права и свободи“ и на депутати от „Движението за права и свободи“, които заемаха тогава определени ключови постове, от които зависеше

Нам – на ДПС и, разбира се, на нашите коалиционни партньори се полага заслугата това финансиране да започне и да стигне до 12 лв. на глас. Ние никога не сме били привърженици на друго финансиране, освен на финансирането от бюджета, защото то е най-добро за развитие на демократичния политически процес. Когато обаче започнаха процесите, продиктувани от други, мотивирани от други процеси и от други събития, нашата партия се оказа в епицентъра на охулванията за това, че всички получават партийна субсидия. Няма нужда да Ви напомням това. Когато едно предаване, решило да се превърна в политическа партия, реши да се заиграва с популизма и да нанесе този тежък удар върху българската демокрация и българския политически процес, ние не се страхуваме от това, което ще ни се случи в това предаване. Към Вас се обръщам, госпожо Нинова, като лидер на опозицията. Ние не се страхувахме и по време на референдума да казваме, че това е глупост! Вие се страхувахте! Премълчахте! Оставихте два милиона български граждани да вземат неинформирано решение. И когато управляващата партия реши, че ще изпълни този референдум, ние решихме, че всеки трябва да си носи последиците от популизма или от недалновидността. Затова, господин Вигенин, вопли за демокрацията от Вас не приемаме! Колкото и да сте прави – не приемаме! Воплите трябва да са били предшествани от далновидни политически действия, решения и от политическа смелост да кажеш истината на хората! Ние това направихме тогава, по време на референдума и вижте резултатите – нашият електорат не подкрепи референдума! Ако и Вашият не беше го подкрепил, референдумът нямаше да мине. Да, той не мина за 12 хиляди гласа законно, но сега те имат право да кажат: два милиона и кусур български граждани казаха така. Защо поискахме да се разреши финансирането от икономически субекти? Защото или има държавно финансиране, или има друго финансиране. Ние бяхме авторите на забраната за каквото и да било друго финансиране, когато направихме 12-те лева. Ние! Лично аз внесох предложението и за 12 лв., и за забрана на финансирането. С коалиционното участие и по време на Тройната коалиция на Вашата партия.

Госпожо Стоянова, помните ли какво казахте на тези консултации? Да Ви го припомня: това ще бъде временно, докато направим един политически дебат относно това какъв да е моделът и какъв да е размерът на финансирането. Колеги, такъв дебат не се състоя. Госпожа Нинова се опита да предизвика такъв дебат, управляващото мнозинство не участва. Ние няма какво да правим, при положение че управляващото мнозинство не иска това.

Не се състоя този дебат, за да видим какво точно трябва да е финансирането, така че и малките политически партии, и тези, които са средни – да ги наречем – като ДПС, каквито са впрочем и колегите отдясно, да получават достатъчно средства, за да могат да функционират нормално, за да можем пак да забраним финансирането. Вместо това се случи някаква среща някъде, нещо друго и изникна една цифра 8. Ама 8 ние не искаме. За нас това не е решение. Това е решение за тези, които имат един милион и 50 хиляди, и за тези, които имат 950 Това е прекрасно решение – 8 лв. За ДПС това не е прекрасно решение. Ние не го приемаме. Предложете оттук 10 или 11 лв., което е добро решение за малките партии и ще видите ДПС как ще гласува „за“. за това решение ние ще гласуваме „не“ и не приемаме никакъв менторски тон относно какво сме разрешили и какво не, защото това, за което плачете в момента, ние го направихме – ние от ДПС! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Реплики? Не виждам. Господин Биков, заповядайте за изказване. Ние сме съгласни и с това, което казаха от БСП, и с това, което казаха от ДПС, но цената в този дебат, който се води от няколко години, я плащахме ние, защото ние и в миналия парламент, и в този парламент бяхме най-голямата парламентарна група и бяхме представени като хората, които спират това всенародно искане за субсидия от 1 лв. Разбира се, че Вашите аргументи имат основание – да, партиите се нуждаят от финансиране. Добре е, че след като приехме субсидията да бъде 1 лв., този дебат започна да се води от всички. Защото преди това този дебат се водеше от нас и от едно телевизионно шоу, което вървеше по една от националните телевизии. Воплите и на БСП, и на ДПС, колеги, не бяха чак толкова силни в наша подкрепа. Ние бяхме подложени на тежък натиск през цялото време и всички мълчаха, докато ние плащахме политическата цена за това. И затова ние казахме преди няколко месеца, че отказваме повече да плащаме тази цена. Това е резонно. Друг е въпросът, че едва ли бюджетът е мястото за този дебат. Този дебат има място в Закона за политическите партии. Ние сме отворени за диалог, но не мислим, че точно в този дебат за бюджета трябва да решим този сериозен политически въпрос, който е въпрос за политическия модел в България, той не е въпрос за бюджета за 2020 г. Затова отворени сме да говорим, но не така адхок и не в този момент. Ние все още не сме готови сами да плащаме тази политическа цена.

Ще гласуваме за това субсидията да остане 1 лв. с пълната отговорност и с намерението да продължим да водим този дебат с разумни аргументи, а не с аргументите на една шоу програма, която на всичкото отгоре вече и не съществува. Затова, за да бъде наистина дебатът сериозен, защото той е важен, нека да направим стъпки за неговото провеждане, а бюджетът за 2020 г.

Уважаеми колеги, които сте решили да подкрепите един лев субсидия, БСП няма да Ви се моли за пари! БСП няма да се моли и на господин Борисов за пари! Нашето предложение не е да се дадат едни пари, нашето предложение е обратното на Вашето разбиране за политиката в България. (Реплика е предложение за това изборите в България да се провеждат с политически средства. Вие свикнахте на много пари, години свикнахте да живеете в политически разкош – да печелите пари, да се възпроизвеждате с държавните пари и да печелите следващите избори с още повече пари! Този подход в политиката може да бъде наречен всичко друго, но не и политически плурализъм, не идейна борба и не политическо противопоставяне в рамките на нашата Конституция. Вие изменихте Конституцията! Изменихте смисъла на Конституцията и нейните принципи с поддръжката на движението, което твърди, че се бори за права и свободи. За чии права и свободи, уважаеми колеги, се борите – за правата и свободите на част от българските граждани, които Вие представлявате, Вие, след като ще се борите за правата на всички граждани, ще се борите за правата и на онези, които ги представляват – партиите, които в момента са с ограничена субсидия. Вашата субсидия, уважаеми колеги, парите, които получавате, така или иначе са свързани с Вашето участие във властта. Вашето участие във властта Ви дава много по-големи възможности на изборите, отколкото възможностите на опозицията. БСП не излезе открито срещу безсмисления референдум на Слави Трифонов, защото на референдума на Слави Трифонов половината от въпросите бяха отхвърлени от Конституционния съд – всички си го спомняме като противоконституционно. Крайно време е парламентът да се замисли за рамките на политическата демокрация в България и границата с площадната демокрация. Крайно време е всички ние да се замислим за мястото и ролята на политическите партии, за функционирането на съвременната ни политическа система. Това издевателство, което Вие си позволявате, няма да Ви донесе политически успех в перспектива – казвам го и към колегите от „Движението за права и свободи“, защото те днес изразиха една патетична позиция тук. Вие отстъпвате от принципите, в името на които е създадена Вашата партия, и това е голямото отстъпление на правата и свободите на гражданите, на възможностите тези права и свободи да бъдат реализирани чрез изборите, чрез партиите, независимо от това кой колко лева има в джоба си. Това го забравихте! Не го забравяйте! Не се отдалечавайте от себе си! Гласувайте с Бъдете мъдри, както често пъти сте го правили! Благодаря за вниманието. госпожа Атанасова. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Жаблянов, безкрайно ми е неприятно да Ви направя тази реплика, но съм длъжен. Неприятно ми е точно на Вас да я направя. Нямате право да питате ДПС за правата и свободите на кои граждани се бори, защото същината на предложението ни е да не се осигуряват

а да се защитят онези субсидии, които ще осигурят достатъчно средства и за по-малките и средните партии, и за техните избиратели. Колкото до това за чии права и свободи се бори ДПС и в името на чии права и свободи е създадено, както Вие питахте, мисля, че не биваше да ни дърпате за езика, за да Ви кажем, че ДПС възникна, борейки се за правата и свободите на потъпканите от Вашата партия (ръкопляскания от ДПС), потъпканите сгазени права и свободи на българските мюсюлмани, отнетите, и даде жертви за това.

Благодаря, госпожо Председател. Колеги народни представители, господин Жаблянов! Участието във властта на Политическа партия ГЕРБ от 13 години не идва нито с терор, нито с преврат, нито с пари. Участието на ГЕРБ във властта идва, защото българските граждани така са пожелали. Българските граждани – над 2 милиона и 500 хиляди пожелаха и гласуваха на референдум субсидията за политическите партии да бъде един лев и ние бяхме длъжни да се съобразим. За политическата перспектива на партиите, господин Жаблянов, мисля, че най-малко на Вас, като представител на комунистическата партия, която и по мнението на господин Цонев има много какво още да плати за всички злодеяния, които е вършила (шум Недейте да говорите! И накрая. Учудвам се, че за първи път, може би, Вие от БСП няма да молите нещо Борисов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Цонев, нямаме никакви различия за универсалния характер на правата и свободите на всеки гражданин и за универсалния характер на човешките права. Това е дълбокото разбиране на всеки социалист, на всеки човек с леви убеждения в България – и не само в България, доказано е и подпечатано с десетилетни и столетни борби и няма нужда аз да го аргументирам. Стотици хиляди членове на партията, за която Вие говорихте, се бориха срещу официално наложената тогава политика за отстояването на правата и свободите в едни трудни времена, убедени в справедливостта на тази кауза срещу собствения официален курс на собствената си партия – и аз познавам десетки такива хора, най-вероятно и Вие познавате, така че смятам тази тема за закрита и за изчерпана. Казвам само, че не бива да се прави отстъпление от онова, до което сме достигнали като демократични стандарти. Вие споменахте за приноса на „Движението на права и свободи“ за въвеждането на този принцип за финансиране. Аз ще добавя за ролята на правителството на Тройната коалиция, което въведе изцяло държавното финансиране, с конкретни факти. Така че тук различия нямаме. Въпросът е защо днес заради политическата конюнктура, заради други съображения, заради вражди и ежби, заради постигане на някакви малки победи, заради някакъв дребен PR ефект ние сме склонни да правим отстъпление от принципи на демокрацията, които са достигнати в България. Това е позицията на БСП. Защо няма да се молим? Защото, първо, предшественикът на нашата партия – тази, на която ние сме приемник, направи всичко възможно, включително и в материален план, да функционира, да се появи и да се укрепи опозицията в България. Това също е исторически факт. Не виждаме никакво основание 30 години след промените някой да прави обратното, особено когато сме членове на една наистина демократична общност, основана на универсалните принципи на демокрацията и на представителното управление. Мисля, че и мнозинството български граждани вече разбират същността на този дебат – тук съм съгласен, че референдумът беше проведен в

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Колегата от ДПС заговори за игра на популизъм. Колеги, имахте възможност между първо и второ четене, според Вашите разчети, да направите предложение за десет лева субсидия на глас. И точно липсата на такова предложение показва и популизъм в говоренето Ви. Говорим и за референдум, но все пак този референдум не е задължителен за Народното събрание. Чухме и шоу програма. Имам чувството, че Народното събрание става заложник на една шоу програма. Колегата от ГЕРБ говори за плащане на политическа цена. Тук говорим със сегашния закон и със сегашното заплащане – не заплащане на политическа цена, а за плащане цената на демокрацията. И все пак, когато говорим за популизъм от страна на ДПС, да не забравим, че Вие предложихте партиите да минат в ръцете на бизнес, и то немного бял, в България (реплики от ДПС) – с Вашето предложение. Това, което ние в момента предлагаме, е с една-единствена цел – да защитим политическия плурализъм, защото, ако не го направим, господин Цонев, ще превърнем политическия живот в корпоративен диктат. А съм сигурен, че Вие искате точно това, защото съм го казвал неведнъж от тази трибуна. Вие сте най-корпоративната партия, най-безпринципната

Господин Цонев, лично обяснение или реплика? Реплика, госпожо Председател, защото лично обяснение на внука на един от идеолозите на възродителния процес няма да правя! Не за друго, а защото децата не са виновни за това, което са правили бащите и дядовците им. Но когато се говорят неистини, правя реплика, за да дам съвсем парламентарно и джентълменски възможност да ми бъде отговорено. Репликата е следната. Вие или не слушате, или не можете да разберете – ДПС не предложи 10 или 11 лв., защото нямаше дебат, какъвто си обещахме политическите партии, за да променим модела. Ще Ви кажа защо. Защото 10, 11 или 12 лв. решава проблема на ДПС, но създава друг проблем партиите, които имат 1 милион и над 1 милион гласа, ще вземат повече пари, отколкото са им нужни за тяхното съществуване, и това създава недоволство у хората, и ще правят депозити от по 20 милиона! Затова трябваше да се изработи модел не от една партия, а от всички партии! И управляващото мнозинство обеща този дебат, защото те са управляващо мнозинство – без техния глас няма да мине! Никакво съгласие без тях не може да стане в този парламент! Затова не направихме самостоятелно предложение – защото 10 лв. ще реши нашия проблем, но ще създаде друга несправедливост! Затова! Това не сте разбрали! А колкото до онова, което и сега продължаваме да твърдим, моля Ви за последен път – отворете си ушите, ако трябва, и сърцата, ако трябва, и мисленето. За да се финансират политическите партии, е нужен дебат и изработване на модел, който ще реши всички проблеми, без да създава несправедливости! И така ще можем да убедим обществото (председателят дава сигнал,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, господин Мирчев! Щеше ми се да слушате по-внимателно какво говори господин Жаблянов. Уви, не разбрахте, че господин Жаблянов се е борил и такива като него са се борили с такива като Вас! Само че явно живеете в някаква странна симбиоза и разделение вътре в БСП. Е, БСП 30 години отстоява ли правата на всички, отстоява ли и отглежда ли опозицията, и другите – не само себеподобните, или само себеподобните Вас – нам, там които си съществувате, с генетическата си обремененост? Вижте, има редица документи, които заклеймяват това поведение, заклеймяват този режим и тези престъпления срещу човечеството – срещу хората и техните права и ценности. И когато говорите за популизъм, хайде да бъдете искрени докрай. След референдума внасяхте предложение за намаляване на партийната субсидия, а сега в един момент е застрашен политическият плурализъм. Моля Ви се, двойния аршин си го оставете само във Вашата партия. Когато говорим за принципи, нека те да са за всички

Моля за тишина в залата. в ПГ): Господин Мирчев, Вие прекрасно знаете – тук за ДПС не е това проблемът. Ние – всички български партии, имаме един проблем, различни проблеми, различни виждания по въпросите – едни са прави, други не са, не знам. Въпрос на демокрация, на референдум, но в момента – политическо оръжие срещу другата партия. Това е за нас. за нас. Понеже слагате насреща ДПС и тях адресирате, господин Мирчев, кажете истината, защото Вие сте човек, който много добре знае. България още от времето на бандите на Сенклер, 1878 г., турският тероризъм, турският реваншизъм и турският национален интерес са се финансирали от бившата митрополия. И това е отговорът. Недейте тук – знаете, господин Мирчев, чудесно да намесвате днешна гледна точка, днешни политически релации и взаимоотношения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще отговоря само на нещата, които мисля, че са по същество, а именно за дебата. Дебат ние никога не сме предлагали – за отпадане на субсидията, а за намаляване. Никога не сме казвали определена цифра, на която да падне. Говоря за преди – когато искахме дебат. Сегашните 8 лв., които предлагаме, реално са намаление на предишното положение, което беше. дебата мястото му е тук, в залата на Народното събрание. Ако имаше достатъчно предложения, може би дебатът щеше да бъде по-задълбочен по съответните предложения и накрая да се стигне до някакъв консенсусен вариант. Проблемът е, че единствените, които в случая явно искат дебат, са от БСП и само поради тази причина ние имаме предложение между първо и второ четене. Не е много редно да говорите за дебати по друга причина. Когато решихте да сте в коалиция с ГЕРБ за конкретното предложение за падане на субсидиите, за 1 лв., Вие отстъпихте без никакъв обществен дебат, и в залата, тоест те отстъпиха, когато Вие предложихте финансирането от бизнеса почти без никакви ограничения. Тоест ето как без никакъв дебат – Вие с ГЕРБ се разбирате, а ние, когато искаме дебат тук, където му е мястото, говорите, че няма дебат.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, искам да Ви припомня Вашия ангажимент – преди два дни на Председателския съвет Вие казахте, че вече стриктно ще спазвате Правилника и ще налагате малко по-сурови наказания, а ние декларирахме, че ще си наложим малко по-голям самоконтрол. Мисля, че в този момент дадохте прекалено голяма възможност на изказващ се оттук да ръси обиди по една партия, не му отнехте думата веднага. Този бутон точно затова е там и моля по-често да го използвате. Вие сама се убедихте, че с налагане на „забележка“ не става – моля да предприемете малко по-сериозни действия, да не правим пак посред нощ Председателски съвети.

Благодаря, госпожо Председател. От ДПС искаме да дадем възможност на ГЕРБ да докажат, че не са водени задкулисни преговори, затова предлагаме преди гласуването – поименна проверка. (Частични ръкопляскания Започваме поименна проверка.

Моля, колеги, заемете местата си!

Моля, прегласуване на чл. 64 – текста на вносителя, подкрепен от Комисията. Моля за тишина в залата, колеги!

подкрепени от Комисията.

Колеги, моля Ви, гласувайте и запазете тишина!

въздържал се 1. Предложението не е прието.